Er verið að efla rannsóknir og þekkingu á þang- og þörungaeldi og ræktun sjávargróðurs? 3. Hyggst ráðherra leggja fram heildstæða löggjöf um málið? Í dag er ein grein í lögum um stjórn fiskveiða sem lýtur að

Hér er um mikilvæga atvinnugrein að ræða sem gæti verið til framtíðar og Norðmenn hafa litið á þetta sem næsta útflutningsævintýri. Við virðumst ekki vera að gera neitt. Þessi eina lagagrein, 15. gr. b, er engan veginn fullnægjandi.

þ.e. um uppbyggingu og umgjörð lagareldis til 2040, var kynnt hagaðilum í byrjun október síðastliðnum. Stefnan sem þar er sett fram nær yfir sjókvíaeldi, landeldi, úthafseldi og þörungaræktun og byggði m.a. á nýsamþykktri matvælastefnu, stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar og greiningarvinnu Boston Consulting Group. Hvað varðar sérstaklega þörungaeldi má nefna að í skýrslu Boston Consulting Group eru dregnar upp sviðsmyndir um möguleika þörungaeldis en þar er kastljósinu einkum beint að leyfisveitingaferlinu sem skýrsluhöfundar töldu að þyrfti að skýra og einfalda.

Alls bárust 86 umsagnir. Þar af voru tvær sem sérstaklega miðuðu að þörungaeldi. Önnur þeirra kom frá Þörungaverksmiðjunni þar sem var bent á að þörungar og fiskur eru afar ólíkar lífverur og það væri erfitt að fjalla um þær með sambærilegum hætti og ræktun á þörungum væri ólík eldi á fiskum.

Í greinargerð með frumvarpsdrögunum er tekið fram að í frumvarpinu sé ekki að finna reglur um ræktun smáþörunga og stórþörunga þó að stefnumótunarvinna hafi verið unnin fyrir báðar greinar og ástæðan er tvíþætt. Í fyrsta lagi hefðu ný lög um lagareldi líklega orðið öllu umfangsmeiri og þyngri í vöfum en æskilegt væri ef þau tækju einnig til þörungaræktar. En í öðru lagi, eins og hv. þingmaður bendir hér á, virðast vaxtarmöguleikar þörungaræktunar til framtíðar vera miklir. Því er það mat ráðuneytisins eftir að hafa farið yfir þessi mál að það sé rétt að það gildi sérstök lög um þessa atvinnugrein. Í öllu falli stóð ekki til að settar yrðu sérstakar reglur um smáþörungarækt enda umhverfisáhrif hennar eins og hún er nú stunduð hverfandi samanborið við ýmsar aðrar greinar lagareldis. Þá standa rök til þess að heildstætt regluverk taki bæði til ræktunar og nýtingar á villtum stórþörungum. Og þá kem ég kannski að spurningu hv. þingmanns, en vinna við gerð sérstaks frumvarps þess efnis er sem sagt fyrirhuguð í matvælaráðuneytinu. Það er ekki á þingmálaskrá þessa vetrar enda önnur stór mál á henni en þetta verður næsta skref. Mig langar aðeins að nefna hér matvælasjóð sem var settur á fót árið 2020.

Þessi sjóður gegnir auðvitað mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að styðja við nýsköpun og þróun atvinnugreinar sem í framtíðinni mun geta skilað miklum verðmætum. Ég vil vekja athygli á því að nokkur fjöldi verkefna sem tengjast framleiðslu og nýtingu á þörungum hefur fengið styrk úr matvælasjóði frá því að sjóðurinn var stofnaður árið 2020

en fram undan er vinna við gerð sérstaks frumvarps sem tæki bæði til ræktunar og nýtingar á villtum stórþörungum. Sú vinna er fyrirhuguð í matvælaráðuneytinu.

og taka undir mikilvægi þessa máls. Ég einmitt flutti hér þingsályktunartillögu á fimmtudaginn síðasta um þetta sama efni og tek undir að það þurfi að styrkja laga- og regluverkið í kringum sjálfbæra nýtingu á þörungum sem vaxa villtir og eru ræktaðir í sjó hér á landi. Við hér á Íslandi getum stutt við þörungaeldi með því að fylgja fordæmi nágrannaríkja sem hafa sett stefnur og reglur til að ýta undir sjálfbæran vöxt greinarinnar.

því að þetta gæti orðið mikil lyftistöng til útflutnings á komandi árum en nokkur fyrirtæki eru farin að vinna að því með mjög merkilegum hætti í þessum geira.

Virðulegi forseti. Ég vil eins og fleiri þakka fyrir þessa fyrirspurn. Það er mikilvægt að það verði áfram unnið að þessum málum. Ég sé fyrir mér að við getum, ef rétt er á málum haldið, farið inn í ákveðið umhverfi aukinnar nýsköpunar á þessu sviði. Ég vil því taka undir það sem sagt hefur verið hér um að hraða vinnslu á þessu máli þannig að þingið geti sem fyrst tekið afstöðu til þess og mótað heildstæða stefnu í þessum málum. Sóknarfærin eru víða og m.a. á þessu sviði og ég tel mikilvægt að það verði hér ákveðinn einhugur í því að reyna að grípa þau að ákveðnum prinsippum sögðum. Við þurfum náttúrlega að huga að ákveðnum grundvallarprinsippum varðandi umhverfisvernd, varðandi náttúru og líka varðandi eðlileg auðlindagjöld og eðlilegt réttlæti sem fylgir slíkum rekstri. En fyrst og síðast þurfum við að halda áfram með þetta, helst í samvinnu allra flokka, til þess að við getum farið inn í ákveðna framtíð með m.a. enn öflugra þörungaeldi heldur en við erum að sjá núna.

Frú forseti. Þegar kemur að nýsköpun á sviði sjávarútvegs eða nýsköpun á því svæði sem er undir vatni þá þurfum við að horfast í augu við það hvað við vitum lítið, hvað rannsóknastofnanir okkar Íslendinga, þessa ríkis sem stólar svo mikið á lifandi auðlindir sjávar, hversu lítið hefur verið lagt í grunnrannsóknir á umhverfinu í kringum eyjuna okkar. Þess vegna skiptir höfuðmáli ef einhverjar hugmyndir fara af stað varðandi ræktun á þangi eða þörungum í kringum Ísland að þess sé gætt að umhverfissjónarmiðin séu ekki bara höfð til hliðsjónar heldur séu forsenda þess sem farið er af stað með til að ekki sé raskað viðkvæmu vistkerfi sjávar.

þar sem er fjallað ágætlega um þörungarækt, m.a. komið inn á rannsóknastarf, skyldu á rannsóknum í stórþörungaeldi, útgáfu tímabundinna rannsóknar- og þróunarleyfa sem skulu auglýst eða boðin út með almennum hætti enn fremur er lagt til að áður en til leyfisveitinga komi skuli stórþörungaeldi vera skráningarskylt og þar felist skylda til skráningar á framleiðslumagni, þörungategundum og framleiðsluferlum. Það er því búið að vinna heilmikla stefnu, og ég get haldið áfram, sem er skipt upp í aðgerðir fyrir árið 2028 og svo sýn til 2040. Þarna er fjallað líka um smáþörungaeldi, þarfagreiningu fyrir báðar framleiðslugreinar, rannsóknir á hagkvæmni þess að nota þörunga í fiskifóður. Það er fjallað um leyfisveitingaferlið og hvernig hægt er að skerpa og skýra það og einmitt að það þurfi að skilgreina svæði til rannsóknar og þróunar á stórþörungaeldi, afmarka þau að teknu tilliti til burðarþols og áhættumats sem yrði unnið af Hafrannsóknastofnun.

ótrúlega dýrmætt að vera með öfluga vísindamenn sem geta varðað leiðina og gefið okkur vísbendingar um það hvar helstu áhættuþættirnir liggja og hvernig best sé að búa til raunhæf áform um framtíðaruppbyggingu á ýmsum svæðum sem liggja núna undir ákveðinni

Viðreisn leggur áherslu á að tekið sé á innviða- og öryggismálum heildstætt. Sumir hafa talað um okkur pínulítið sem lúða með langtímaplön og það getur vel verið að svo sé en við teljum mikilvægt að við þorum að horfa til lengri tíma, tíma, m.a. til að treysta öryggi fólks og reyna að ýta sem mestri óvissu út af borðinu. Tilfinning fólks er hins vegar þannig núna og hefur verið sú að ákveðin svæði fái athygli í ákveðinn tíma,

Fólkið okkar um allt land, hvort sem það er fyrir vestan í snjóflóðahættunni eða austan í skriðu- og snjóflóðahættu eða hér á Reykjanesinu í stöðugum ótta vegna jarðskjálfta og eldhræringa, þarf að vita að við séum með ríkisstjórn sem horfir heildstætt á þetta.

Hann hefur varað við því að Krýsuvíkurkerfið sýni merki þess að það sé að vakna og það hafa fleiri vísindamenn gert. Á móti heyrum við líka, m.a. frá almannavörnum, að alveg frá árinu 2012 hafi verið í bígerð að búa til áhættumat

og norðurmörk um sunnanverðan Hvalfjörð. Hafnarfjörður, Hveragerði og Vogar yrðu því hluti svæðisins. Meginmarkmiðið er að draga úr tjónnæmi vegna eldgosa og annarrar jarðrænnar náttúruvár og áhersla lögð á þá þætti er lúta að verndun lífs og heilsu almennings og virkni mikilvægra innviða. Þetta er mjög viðamikið verkefni og mun taka til eldgosa og annarrar jarðrænnar náttúruvár, því að hún er margháttuð. Þar má nefna jarðskjálfta, skriður, hraun og gas. Á svæðinu eru fimm eldstöðvakerfi á landi: Reykjanes, Svartsengi, Fagradalsfjall, Krýsuvík, Brennisteinsfjöll og Hengill, og eitt neðansjávarkerfi sem tengist Eldey. Auk eldstöðvakerfanna liggur þverbrotabelti Reykjaness eftir endilöngum sunnanverðum skaganum. Þessi kerfi verða rannsökuð og hætta og áhætta, áhrif á áhrifasvæði þeirra vegna hraunrennslis, gasmengunar, gjóskufalls, jarðskjálfta og skriðufalla verða könnuð. Það er augljóslega mikið gagn í slíku áhættumati en það sem við verðum líka að átta okkur á er að nýir atburðir geta breytt vinnunni við áhættumatið eða haft áhrif á þá vinnu. En það liggur fyrir að það eru gríðarlega margir sem munu hafa gagn af slíku áhættumati og hugsunin er sú að byggja upp ákveðna vefsjá þar sem niðurstöðum verður komið á framfæri á skýran og vel nýtanlegan hátt fyrir alla hagaðila. Það er Veðurstofa Íslands sem vinnur þetta verkefni og hún leitar nú allra leiða til að flýta því eins og unnt

Ég vil líka nefna það að Veðurstofan vinnur nú þegar að hættumati vegna eldgosavár fyrir höfuðborgarsvæðið sem mun skila sér inn í þetta áhættumat. Það liggur fyrir skýrsla um langtímahættumat fyrir Reykjanesskaga vestan Kleifarvatns þar sem er að finna upplýsingar um Voga. Það er líka hafin vinna við gerð langtímaáhættumats vegna eldgosa fyrir landið allt og það er brýnt að ljúka þeirri vinnu. Þegar lokið hefur verið við gerð heildstæðs áhættumats fyrir Reykjanesskaga þarf því að taka fyrir næstu svæði

og lögum samkvæmt annast hún gerð hættumats vegna náttúruhamfara, ýmist að beiðni almannavarnayfirvalda eða annarra stjórnvalda. Hún hefur sömuleiðis verið að vinna hættumat vegna ofanflóða, vatnsflóða og sjávarflóða en það liggur líka fyrir, eins og ég nefndi, að það að þurfa að vera í stöðugu viðbragði eins og staðan hefur verið tefur dálítið fyrir þessari langtímavinnu. Við vorum áðan að ræða stöðu og mönnun almannavarna og ég leyfi mér að segja það hér að

Ég tel fulla ástæðu til þess að þingið fari heildstætt yfir þau mál því að þetta eru undirstöðustofnanir sem þurfa að geta í senn verið að vinna langtímavinnu og í hinu daglega viðbragði.

Þar kemur fram, og mér finnst mikilvægt að halda því til haga, að þetta eru sífelluverkefni sem þarf að endurskoða reglulega. Þá þarf að taka mið af tækniþróun, það þarf að taka mið af stærra gagnasafni, niðurstöðum rannsókna, aðlögunaraðgerðum, þróun samfélagsins og áhættuviðmiðum.

Þess vegna skiptir máli þegar við mótum okkar stefnu til lengri tíma þegar kemur að grunnrannsóknum að við horfum sérstaklega á þennan þátt, hvernig við erum að sinna rannsóknum á sviði náttúruvár.

Þessi gögn þurfa að vera aðgengileg, ekki bara þeim sem vinna við áhættumatið, heldur þurfa gögnin sjálf að vera aðgengileg, ekki bara skýrslur og kort. Þegar kemur að því að búa til svona áhættumat þá eru tvö ár allt of langur tími og við þurfum að hafa það í huga að þegar við erum að eiga við aðgerðir vegna náttúruhamfara tefur það alla vinnu við áhættumat og annað.

um þetta mál í gangi. Ég tek undir það að áhættumat verður að vera byggt á góðum gögnum. Það skiptir líka máli að yfirvöld hverju sinni, stjórnvöld hverju sinni,

Ég held að það sé annað sem er tengt og ótengt þessu sem ég vil koma inn á líka, talandi um langtímaplön. Við þurfum langtímaplön í svo mörgu. Núna þegar þessar eldhræringar og jarðhræringar eru á

við þurfum að halda áfram að færa flugvöllinn, ekki missa af því markmiði. Ekki síst núna eftir þessar eldhræringar þá er verðmæti flugvallarins orðið enn meira og mikilvægara þegar kemur að byggingu. Við þurfum að halda áfram að segja hvert við viljum fara með völlinn. Mín skoðun er sú að við þurfum að fara að taka þessar ákvarðanir, færa innanlandsflugið í Keflavík, byggja upp öflugar almenningssamgöngur, m.a. í formi lesta, og við þurfum að geta byggt upp áfram og gert langtímaplön líka fyrir kennslu- og æfingaflugið, sem ég sé fyrir mér að færist austur fyrir fjall eins og t.d. í nágrenni Selfoss eins og þau hafa verið að leggja áherslu á þar. Það er margt sem

Við erum með góð gögn að mörgu leyti og náttúruvárskýrsluna vil ég sérstaklega nefna, hún dregur þetta ágætlega upp, sýnir að váin er margþætt og hún hefur margþætt áhrif. Hún getur haft gríðarleg efnahagsleg áhrif, hún getur haft mjög mikil samfélagsleg áhrif. Hættumatið og áhættumatið er auðvitað algjört lykiltæki en líka viðbragðsáætlanir sem ekki eingöngu snúast um að geta brugðist við þegar eitthvað dynur á, snúast ekki bara um að verja innviði. Við höfum auðvitað verið að leggja töluvert mikla krafta í að bæta innviði okkar þannig að þeir hafi meira áfallaþol. Það sem mig langaði að nefna líka eru þessi samfélagslegu áhrif. Náttúruvá hefur auðvitað mikil áhrif á heil samfélög en líka einstaklingana sem þar búa. Við skynjum það núna í Grindavík, við þekkjum það frá Vestmannaeyjum, þekkjum það frá þeim byggðarlögum sem hafa lent í snjóflóðum þar sem fólk upplifir áfallið hvert og eitt, en líka áfall sem samfélag. Ég held satt að segja, út frá þeim mikilvægu rannsóknum sem hafa verið unnar hér á landi á áföllum, að þar höfum við bæði mikilvægri reynslu að miðla en við eigum ekki að gleyma þessum þætti í rannsóknunum.

Frú forseti. Eitt af því sem gerir svo erfitt að skipuleggja komur ferðamanna á Íslandi er að við sjáum ekki endilega fyrir hvað kemst í tísku sem ferðamannastaður næsta árs eða þarnæsta. Þannig var ekkert okkar búið undir það þegar stjarnan Justin Bieber kom Fjaðrárgljúfrum í tísku og engir innviðir voru tilbúnir, engir vegir gátu borið þann fjölda ferðamanna sem vildu sjá staðinn þar sem tónlistarmyndbandið með Justin Bieber var tekið. Önnur stjarna mun hafa svipuð áhrif árið 2026. Það verður sjálf sólin okkar. Við vitum nefnilega að í ágúst 2026 verður sólmyrkvi, almyrkvi á sólu sem mun sjást frá Íslandi og best og lengst mun hann sjást frá Látrabjargi. Þangað hefur lengi verið erfitt að komast og lengi staðið til að bæta þar úr en við vitum að eftir 918 daga og 22 klukkustundir verður þar stappfullt af ferðamönnum sem hafa jafnvel farið yfir hálfan heiminn til að sjá þennan magnaða viðburð. Við munum hvernig það var 2015 þegar Íslendingar allir horfðu til himins. Þó að hér í Reykjavík hafi bara dregið skugga fyrir 97,5% af sólinni þá horfðum við öll til himins og það er eitthvað við þessa upplifun, ég held að hæstv. ráðherra geti örugglega tekið undir með mér, sem bara blæs allri bölmóðssýki í burtu. Þetta er svo magnað að þetta nær inn í hjartarætur. Ég skil vel að fólk ferðist um langan veg til að upplifa þetta. Þannig var það einmitt 2015 þegar almyrkvi náði yfir Færeyjar. Þangað sóttu 11.000 ferðamenn til að berja almyrkvann augum. Gæti vegurinn út á Látrabjarg annað álíka umferð? hann fari nú varla með að ná nema hluta af þessu. Þetta er svo einstakur viðburðir, frú forseti. Síðast sást almyrkvi frá Íslandi árið 1954. Eftir 2026 mun hann næst sjást árið 2196 þannig að þetta er í eina skiptið á ævi okkar hæstv. ráðherra sem hægt verður að berja almyrkva augum frá Íslandi. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra sem ber ábyrgð á vegamálum landsins og samgöngum: Til hvaða ráðstafana verður gripið til svo að vegakerfið anni þeim mikla fjölda gesta sem er fyrirsjáanlegt að sækist eftir því að upplifa þennan stórkostlega almyrkva

og þess vegna má væntanlega búast við því að ferðamannastraumurinn geti dreifst á fleiri staði. En ég ætla nú samt að fara yfir það sem hefur verið gert í vegakerfinu um sunnanverða Vestfirði sem er umtalsvert. Ég ætla að láta þá nægja að tala um tengingarnar við Látrabjarg en ekki alla uppbygginguna sem á sér stað á suðurfjörðunum um Gufudal og þá kafla alla saman.

Þannig er fyrirhugað á næstu árum að 5 km muni bætast við og það verður þá komið til framkvæmda á þessum tíma. Ég held hins vegar að fyrirspurn hv. þingmanns ætti kannski líka að beinast að samtali við ferðaþjónustuna.

svona hv. þingmanni að segja. En það væri hægt að stemma stigu við fjölda bíla með því að skipuleggja rútuferðir og annað í þeim dúr og það er nægur tími til þess. Varðandi innviði sem snúa að náttúrunni, því það þarf jú líka að gæta þess,

enda hafa nokkuð stærri atburðir kallað á athygli og vinnu starfsmanna Stjórnarráðsins og stofnana þess á síðustu mánuðum. En ég tel að það sé ágætt að taka umræðu um þetta og undirbúa sig og það er auðvitað tækifæri í því að taka á móti fólki, veita þeim þjónustu og hjálpa til við að auka upplifunina ef veðurguðirnir verða með okkur í ráðum þennan dag, 12. ágúst 2026.

Frú forseti. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu og ég ætla ekki að taka þessari fyrirspurn af neinni léttúð. Ég fór sjálfur til Bandaríkjanna fyrir fáeinum árum til þess að gera sjónvarpsþátt um almyrkva á sólu sem þar var og ég held að það hafi tekið okkur meira en tvöfalt lengri tíma að komast á staðinn sem við ætluðum að fylgjast með myrkvanum frá og ég held að við höfum verið þrisvar eða fjórum sinnum þann tíma á leiðinni til baka. Það var umferðaröngþveiti alls staðar þar sem þessi almyrkvi sást. Þetta er stórkostlegt náttúrufyrirbæri. Fólk mun sækjast á stað þar sem dýralíf er mikið vegna þess að við þessar aðstæður þá tekur dýralífið strax við sér. Ég ímynda mér að bæði út af því að myrkvinn mun sjást best og lengst frá Látrabjargi og þar er líka mikið dýralíf þá muni fólk flykkjast þangað. Það kemur gríðarlegur fjöldi ferðamanna gagngert til að sjá þetta. Óvissuþættirnir eru margir út af skýjafari og öðru slíku. En ég held að við ættum að hugsa það í fullri alvöru að vera tilbúin með plan (Forseti hringir.) um það að fólk í þúsundatali muni mögulega sækja á staði sem við erum ekkert endilega vön að sæki á með litlum fyrirvara. Þannig að ekki er ráð nema í tíma sé tekið.

og hann mun fá sitt tækifæri af því að fyrirspurn liggur fyrir til þess ráðherra. En mig langaði að spyrja hæstv. innviðaráðherra vegna þess að það þarf hvort eð er að bæta vegtengingu við Látrabjarg. Sá vegur hefur verið í slæmu ástandi í mörg ár en engu að síður hefur framkvæmdafé sem er ætlað þeim vegi ekki ratað alla leið. ég man rétt þá náðist ekki að ráðstafa fé sem var ætlað á síðasta ári í að bæta tengingar við Látrabjarg þannig að sá peningur var nýttur í að bæta tenginguna á milli Patreksfjarðar og Bíldudals, minnir mig, einhverjar litlar framkvæmdir á þeim vegi.

vegna þess að hápunktur sólmyrkvans verður á Látrabjargi. Þar mun hann standa lengst, hann verður í 2 mínútur og 13 sekúndur við Látrabjarg en í Reykjavík ekki nema 1 mínútu. Hörðustu sólmyrkvaaðdáendur munu vilja fara þangað. Þannig að spurningin er í rauninni, í ljósi þess að það þarf hvort sem er að byggja upp tengingar við Látrabjarg: Væri ekki upplagt að slá í klárinn og ljúka því verki fyrir sumarlok 2026?

Seint myndi sá sem hér er segja nei, takk við fjárveitingavaldi Alþingis ef hann fengi fjármuni til að gera alls konar hluti, þar á meðal að leggja góðan veg á Látrabjarg. við erum hins vegar með skammtað fé hér á þinginu. Við forgangsröðum því eftir því hvað við teljum mikilvægast. Þar er umferðaröryggi númer eitt, tvö og þrjú og ég mun halda því áfram.

ef við næðum að stækka atvinnusóknarsvæði. Ef við höfum umframfjármuni og þingið veitir af mildi sinni aukið fjármagn til þess að byggja upp góðan veg að Látrabjargi fyrir 12. ágúst 2026, þá skal innviðaráðherra sannarlega biðja sínar stofnanir um að hanna og ganga frá slíkum vegi.

á þann hátt að hún er svo raunveruleg að við bara trúum henni, alla vega við fyrstu sýn. Þetta mun þýða rosalega miklar breytingar, samfélagsbreytingar. Þetta þýðir rosalega margt og mikið fyrir menningarlífið, hvernig hvernig þetta tæki birtist í rauninni sem pensill í höndum þeirra sem eru ekkert endilega æfðir eða þjálfaðir í því að beita pensli eða hljóðfæri eða nota hvaða listsköpunaraðferð sem er

og það sem ég mun fara hér yfir er samspil gervigreindar og máltækni og hvernig við erum að nálgast það. En áður en ég byrja að svara spurningum hv. þingmanns þá langar mig aðeins að greina þinginu frá því að því að fyrir tæpum tveimur árum þá var skipulögð heimsókn á vegum forsetaembættisins og menningar- og viðskiptaráðuneytisins til þess að hitta tæknirisa í Kaliforníu til þess að koma íslenskunni betur að. Einn slíkur fundur var hjá fyrirtækinu OpenAI og þá var maður í fyrsta sinn að fá kynningu á því hvernig hægt væri að nota gervigreindina og máltækni. Það er skemmst frá því að segja að þetta er einn af þessum fundum sem ég mun aldrei koma til með að gleyma því að ég hafði ekki áttað mig á þeim tímapunkti, og nú eru að verða komin tvö ár, hversu langt þessi tækni væri komin. Og nákvæmlega eins og hv. þingmaður sagði þá er þetta þannig breyting, eins og margir hafa sagt, að þetta er ein mesta tæknibylting sem við erum að

Það er alveg ljóst, eins og ég sagði, að þetta er algerlega nýr veruleiki, gervigreindin, og það er mín skoðun að við eigum að taka á móti henni með opnum örmum. Það gerðum við strax núna fyrir rúmum tveimur árum og afrakstur þess er að sjálfsögðu sá að íslenskan komst hratt og örugglega þarna inn. Við getum séð það, m.a. vegna þess að við höfum verið að nýta okkur þessa tækni, hvað hvað það hefur verið að þróast verulega og hvað gervigreindin er alltaf að verða færari í því að nota íslensku. Vinna við næstu máltækniáætlun hefur verið í gangi í ráðuneytinu síðustu mánuði og er nú á lokametrunum og tekur mið af því hvernig við getum hagnýtt þetta enn frekar.

og þá munu sérfræðingar frá stofnuninni fara inn á vinnustaði og kynna möguleika þessarar tækni og hvernig fólk geti nýtt sér hana í daglegum störfum.

og stofnunum. Eins og hv. þingmaður þekkir mjög vel þá er auðvitað umhverfi gervigreindarinnar þannig í dag að það er alveg gríðarlega mikil framþróun. En að sumu leyti erum við í ákveðnu millibilsástandi, ekki bara hér á Íslandi heldur allur heimurinn. Við erum á þeim stað að það eru allir að prófa sig áfram með þessa nýju tækni og það sem mjög margir héldu að væri best að gera fyrir tveimur mánuðum, þar er jafnvel komin einhver ný lausn. Það verður að segjast alveg eins og er að í mörgu sem við höfum verið að líta á og ætlað að ráðast í eru komnar, eins og ég sagði rétt áðan, nýjar og betri, skilvirkari og ódýrari lausnir þannig að það flækir málið. En ég tel að nálgun okkar á

þemaráðstefnu um stöðu þessara tungumála, íslensku, grænlensku og færeysku á netinu og þar munum við örugglega ræða stöðuna þegar kemur að gervigreind.

Þá þurfa sannarlega lögin að fylgja með. Við þurfum að tryggja það líka að við nálgumst gervigreind með íslenskunni, það er grundvallaratriði. Hitt kemur síðan seinna. Þetta verði á íslensku, það er það sem skiptir miklu máli fyrir okkur.

Við þurfum, held ég, að læra dálítið á nýsköpunarhugsun í stjórnsýslunni, að hún hreyfi sig með þróuninni á mun skilvirkari hátt.

tækniþróunina og möguleikana sem eru í boði til þess að sinna verkefnum á hraðari og skilvirkari og skemmtilegri hátt. Mig langaði til að skilja smáhugvekju eftir hjá ráðherra sem ég veit að hefur haft mjög mikinn áhuga á kvikmyndagerð og þáttagerð og svoleiðis. Ég held að það sé ekkert rosalega langt í það, fólk getur túlkað það með sínum skilningi, lengi er teygjanlegt hugtak í því samhengi, að það verði hægt að íslenska kvikmyndir og þætti á hvaða tungumáli sem er, bara á nóinu, meira að segja þannig að varir og slíkt hreyfist í takt og jafnvel meira að segja að búa til kvikmyndir og þætti eftir beiðni.

við viljum heldur ekki taka ákvarðanir sem við teljum að geti orkað tvímælis, þ.e. ef fljótlega er komin ný lausn og ódýrari. Við erum með, myndi ég segja, okkar færasta fólk í að fylgjast með þessu, bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum, og okkar vísindamenn. Ég ætla bara að hrósa öllum þeim sem tóku þátt í fyrstu máltækniáætluninni vegna þess að þetta var alveg gríðarleg samvinna og samstarf á algerlega nýju svæði og ég tel að við höfum tekið réttar ákvarðanir þá og ég hlakka til að kynna þessi næstu skref. Aðeins varðandi kvikmyndaiðnaðinn og þá framþróun sem er að eiga sér stað þar. Já, við teljum að mjög fljótlega — við erum þegar byrjuð með tilraunaverkefni

málefni samtímans, gervigreindin og máltæknin, heldur munu þau auka þjónustu við marga hópa þannig að við eigum að vera í fremstu röð og sinna þessu

voru settar á allt öðrum tíma. Þær voru settar þegar heimurinn var ansi stressaður vegna sjúkdóms sem var nýtilkominn, HIV, sem virtist leggjast umfram allt á samkynhneigða karlmenn. Faraldursfræði sjúkdómsins var illa þekkt, leiðir til greina hann voru engan veginn á sama stað og þær eru í dag við skulum bara segja það, fordómar í samfélaginu gagnvart samkynhneigðum voru mun rótgrónari og kerfislægari en í dag. Þess vegna hefur umræða um að breyta þessum reglum verið mikil og vaxandi á síðustu árum og mörg lönd tekið það skref undanfarið að jafna reglurnar óháð kynhegðun fólks. Vandinn við aðgerðir ríkisstjórnarinnar í þessu máli er hins vegar að tímamörkin eru alltaf að skríða frá okkur. Þannig glöddumst við mörg í september 2021 þegar þáverandi hæstv. heilbrigðisráðherra kynnti drög að reglugerð um að afnema þessa mismunun.

mætti mjög jákvæður í umræðuna og þetta var góð umræða sem við áttum hér, fólk á öllu hinu pólitíska litrófi var sammála um að hér þyrfti að bæta úr. Hér fengust þær upplýsingar í janúar fyrir tveimur árum að ráðherrann sæi fyrir sér að breytingar myndu taka gildi kannski í apríl, maí það sama ár. Í millitíðinni var síðan samþykkt hér aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks þar sem var talað um sama verkefnið með tímaáætlun 2022–2023.

þetta sögulega samhengi og hvað þetta hefur verið lengi í ferli og verið að koma alveg á næstunni. Það er alveg rétt sem hv. þingmaður fór hér yfir. Mér fannst líka gott að hv. þingmaður kom inn á

þekkingarleysi og fordómum sem því fylgir. Ég stend alveg jafn keikur og í þessari ágætu umræðu sem hv. þingmaður vísaði til og hef ýtt á eftir því að við klárum þetta. Nú síðast í desember var mig farið að lengja eftir því að við næðum þessu fram. En þá var komið nokkuð gott kostnaðarmat á þetta og hvað þarf að gerast í samþættingu tölvukerfa og vegna kjarnsýrugreiningar og breytinga á húsnæði og það er komið vel á veg.

ég var að þrýsta á það í desember þegar kostnaðarmatið lá fyrir. Þá ættum við að geta séð hvernig hún lítur út. lítur út. Kostnaðarmatið hefur dregist í samhengi við áhættugreiningu og hugmyndir um áhættugreiningu og áherslur ráðgjafarnefndar þar um. um. Ég á alveg von á því, ef þetta fer nú vel með reglugerðarbreytinguna og samráðið, að við getum farið af stað á þessu ári og við verðum þá komin í fulla

get svo sannarlega sagt það hér að við erum á þessum stað akkúrat núna, erum að koma með þessa reglugerð í samráðsgátt.

sem hangir saman við að þetta verði allt saman komið á og fyrir alla frá og með 1. janúar 2025. En við förum af stað á þessu ári með þessi

hæstv. ráðherra. Mig langar til að nota tækifærið og vekja athygli á öðru máli sem gæti fjölgað blóðgjöfum á Íslandi umtalsvert. Ég sjálfur er haldinn heilkenni sem er svokölluð járnofhleðsla

Frú forseti. Mig langar bara að þakka fyrir að fá að taka þátt í þessari umræðu um málefni sem hefur brunnið mjög mikið á mér í mörg ár.

þannig að það að við útilokum ákveðinn þjóðfélagshóp vegna kynhneigðar gerir bara að verkum að við erum að útiloka eitthvað sem við höfum ekki efni á að missa. Við þurfum að fá alla þá heilbrigðu blóðgjafa sem við mögulega getum og þess vegna fagna ég því mjög að ekki seinna en 2025 fáum við blóð úr öllum þeim sem vilja gefa.

Þetta er farið að líta ansi mikið út eins og þáverandi hæstv. heilbrigðisráðherra hafi rúllað út þessari hugmynd rétt fyrir kosningar með enga innstæðu heldur eingöngu til að slá einhverjar pólitískar keilur án þess að ætla að klára málið. Að það taki heilt kjörtímabil að kaupa skimunarbúnað — það er það sem þarf að gera, kaupa skimunarbúnað, og það snýst ekki bara um að geta tekið við blóði frá þessum eina tiltekna hópi heldur snýst um að

árið um kring. Það er löngu tímabært að leyfa öllu fullfrísku fólki sem stundar öruggt kynlíf að láta gott af sér leiða

NAT-skimunar, kjarnsýruprófa, er þetta gerlegt. Það mun ekki einvörðungu auka öryggi sjúklinga heldur einnig auka möguleika á að stækka mengi blóðgjafa. Það er, eins og fram hefur komið hér, mjög mikilvægt. Það er hægt að auka aðgengi ýmissa hópa að blóðgjöf án þess að fórna gæðum eða öryggi, svo sem þeirra sem hafa verið húðflúraðir eða gataðir eða speglaðir með sveigjanlegu speglunartæki

Ég vil ítreka það hér að ég bind vonir við að þessi tímalína geti gengið eftir og það er ágætt að segja það, það setur þrýsting á að maður standi við það, að við komum þessari frávísun að sem þarf að birtast í reglugerð

Það höfum við gert við nokkra dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins sem allir hafa tekið undir alvarleika málsins en svo hefur lítið gerst. Kona sem kærir nauðgun þarf enn að bíða mánuðum og jafnvel árum saman eftir að niðurstaða fáist í mál hennar um það hvort það verði fellt niður eða ákæra gefin út. Fari málið fyrir dóm er það nánast alltaf þannig að endanleg niðurstaða liggur ekki fyrir fyrr en að einhverjum árum liðnum. Það líða ár. Ekkert útskýrir þennan langa tíma annað en að of fáar hendur vinna of mörg verk. Skýringin er engin önnur. Alvarleg staða birtist líka í því að Landsréttur mildar aftur og aftur dóma í alvarlegustu sakamálum því kerfið hefur ekki þótt vinna á nægilegum hraða. Önnur hlið á stöðu mála í kerfinu birtist í því að Fangelsismálastofnun hefur síðan ekki náð að kalla dæmda menn inn í fangelsi og þetta hefur gerst í ofbeldisbrotamálum og kynferðisbrotamálum. Í desember síðastliðnum upplýsti dómsmálaráðherra í skriflegu svari til mín að tæp tvö ár liðu að meðaltali frá því að dómur félli og þar til afplánun hæfist. Síðastliðin tíu ár fyrndust dómar fyrir ofbeldisbrot í 31 máli. Fjórir dómar fyrir kynferðisbrot fyrndust. Það eru óboðleg skilaboð til brotaþola og samfélagsins alls og það er niðurstaða sem vinnur gegn markmiðum kerfisins og samfélagsins alls um að ná fram réttlæti. Og þá er komið að efni þessarar fyrirspurnar: Hyggst hæstv. dómsmálaráðherra grípa til einhverra aðgerða til að stytta

Forseti. Ekkert ráðuneyti hefur verið undir stjórn Sjálfstæðisflokksins lengur en dómsmálaráðuneytið. Ég verð að nefna þetta. Sjálfstæðisflokkur hefur farið með völd þar óslitið undanfarinn áratug og lengur en nokkur annar flokkur hér á landi. Á sama tíma hefur Fangelsismálastofnun sætt niðurskurði samfleytt í 21 ár. Lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu hefur fækkað umtalsvert á sama tíma og sprenging hefur orðið í fólksfjölda og á sama tíma og allt umhverfi afbrota er að þyngjast. Þetta ástand getur ekki gengið upp og ég óska viðbragða frá hæstv. ráðherra.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Dómsmálaráðuneytið hefur gripið til margvíslegra aðgerða til að stytta boðunarlista, m.a. í samræmi við skýrslu um tillögur til styttingar boðunarlista frá árinu 2020 og þá hefur auknum fjármunum verið veitt til málaflokksins, m.a. til að geta nýtt betur þau pláss sem þegar eru til staðar í fangelsum. Það er hins vegar mat dómsmálaráðherra að grípa þurfi til frekari aðgerða og taka til skoðunar hvort fjölga þurfi fangarýmum eða öðrum úrræðum til að fullnusta dóma. Í þeirri heildarendurskoðun sem fram undan er í málaflokknum verður þetta tekið til ítarlegrar skoðunar. Þær aðgerðir sem gripið var til í kjölfar skýrslunnar um styttingu boðunarlista voru að lögfest var ákvæði til bráðabirgða í þeim tilgangi að rýmka heimildir til fullnustu refsidóma með samfélagsþjónustu á þann veg að unnt er nú að fullnusta allt að tveggja ára óskilorðsbundið fangelsi með samfélagsþjónustu. Þá var jafnframt lögfest til bráðabirgða heimild til að veita föngum reynslulausn nokkrum dögum fyrr en ella ef sérstakar ástæður mæltu með. Þá voru tillögur um rýmri heimildir ákærenda til að ljúka málum með sáttamiðlun rýmkaðar og að sáttamiðlun yrði lögfest. Í kjölfarið var lögum um meðferð sakamála breytt þar sem lagastoð sáttamiðlunar var styrkt og ákveðnar breytingar á fyrirmælum ríkissaksóknara um sáttamiðlun voru gerðar. Að lokum var ein tillaga um veitingu skilorðsbundinnar náðunar fyrir þá sem höfðu verið lengur þrjú ár á boðunarlista en dæmdir voru fyrir minni háttar brot og áttu ekki ólokin mál í refsivörslukerfinu framkvæmd í eitt skipti. Flestir dómþolar senda inn umsögn um samfélagsþjónustu. Uppfylli umsækjandi skilyrði er honum tilkynnt það. Síðan er vinnustaður fundinn og viðkomandi hefur afplánun í samfélagsþjónustu. Í sumum tilvikum er dómþoli með ólokið mál sem er við það að ljúkast og er beðið eftir að sá dómur berist til fullnustu. Ef dómþoli uppfyllir ekki skilyrði er honum synjað um samfélagsþjónustu og hann boðaður til afplánunar. Dómþolar sækja gjarnan um frest á afplánun og er heimilt að veita hann í tiltekinn tíma. Þá sækja dómþolar oft um endurupptöku ákvörðunar um synjun. Rjúfi dómþoli skilyrði samfélagsþjónustu er honum gefinn kostur á að andmæla og stundum eru andmælin tekin til greina. Ef ekki tekur stofnunin ákvörðun um að afturkalla heimild til að gegna samfélagsþjónustu og dómþoli er þá boðaður til afplánunar. Þá getur viðkomandi aftur sótt um frest og er hann veittur uppfylli dómþoli skilyrði þar um.

Löng bið dæmdra manna eftir afplánun í fangelsi er óásættanleg með tilliti til varnaðaráhrifa refsinga en vitað er að varnaðaráhrif verða minni þegar bið eftir afplánun getur tekið einhver ár og að auki getur slík bið verið dómþola þungbær. Það er því mikilvægt að grípa til aðgerða til að stytta þann tíma. Að öllu framangreindu til viðbótar erum við að fara að endurskoða allt fullnustukerfið okkar og erum að byggja nýtt fangelsi og fjölga rýmum á Sogni til að geta brugðist við álagi í kerfinu.

Virðulegi forseti. Ég heyri að hæstv. dómsmálaráðherra viðurkennir þá staðreynd málsins að það líður langur tími. Þegar langur tími líður frá því að dómur fellur og þar til afplánun hefst þá erum við í einhverjum tilvikum farin að brjóta gegn mannréttindum sakborninga en við erum auðvitað um leið að brjóta gegn hagsmunum brotaþola, t.d. þegar við erum að tala um kynferðisbrotamál. Ég hjó eftir því að ráðherra nefndi þá skýrslu sem unnin var en á sínum tíma kom fram tillaga hér í þingsal sem var samþykkt miðaði að því að beita náðunum í auknum mæli vegna stöðunnar í fangelsunum. Ekki vegna þess að náðun eða sýkna eða skilorðsbundinn dómur hefði orðið niðurstaða dómsmála, heldur þurfti að beita náðunum vegna þess að Fangelsismálastofnun var of fjársvelt

Það skiptir máli að hafa þessi tímamörk á hreinu. Ég er mjög hlynnt aukinni notkun á sáttamiðlun, mjög hlynnt aukinni notkun samfélagsþjónustu. En það á þá að vera á einhverjum faglegum forsendum en ekki þannig að það sé verið að hlaða upp í öll önnur úrræði en að viðurkenna niðurstöðu dómstóla bara vegna þess að Fangelsismálastofnun er svo fjársvelt að hún getur ekki tekið menn inn. Samfélagsþjónusta á að byggja á einhverri hugmyndafræði en ekki bara blankheitum Fangelsismálastofnunar. Að lokum myndi ég vilja biðja hæstv. ráðherra um að svara því,

Við erum að bregðast við því, eins og ég sagði í fyrra svari mínu, m.a. með byggingu á nýju fangelsi, með fjölgun rýma á Sogni, með endurskoðun á fullnustukerfinu öllu. Allt er þetta í því augnamiði að að ekki verði bið, að fullnustukerfið virki eins og skyldi, að þeir sem hafa brotið af sér taki út sína refsingu eins fljótt og hægt er. Ég held að það sé mikið hagsmunamál, bæði fyrir gerendur sem þolendur.

er einhver persónulegasti og mest sérkennandi þáttur í lífi hvers einstaklings. Nafn segir sögu og merkir einstaklinginn umsvifalaust í hugum þeirra sem heyra. Það getur gefið til kynna þjóðerni, ætterni, kynferði, jafnvel aldur, trúarbrögð, menningu og hugsjónir nafngjafanna sem í langflestum tilfellum eru foreldrar. Það er því grundvallarréttur hvers einstaklings að hafa stjórn á nafninu sínu enda hefur Mannréttindadómstóll Evrópu talið að réttur manns til nafns njóti verndar 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs og verði hann aðeins takmarkaður með lagaheimild ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra.

persónulega einkenni 1996 en einn þáttur hefur þó mætt algjörum afgangi. Það er rétturinn til að taka upp svokölluð ættarnöfn sem víða annars staðar eru kölluð fjölskyldunöfn. Hér var í anda 19. aldar þjóðernishyggju mörkuð sú stefna í upphafi þeirrar 20. að allir Íslendingar sem ekki höfðu borið ættarnöfn eða tekið þau upp fyrir árið fyrir árið 1925 þyrftu að vera inni í föðurnafnakerfinu, sem talið var bera vott um glæsta fortíð þjóðarinnar og menningararf sem standa þyrfti vörð um. Hliðaráhrif af þessum verknaði löggjafans og hugsanlega tilgangur einhverra þeirra sem málið studdu var að búa til mjög sýnilega stéttaskiptingu í íslensku samfélagi þegar kom að nöfnum, enda hafði það tíðkast, einkum meðal velmegandi landsmanna, að taka upp ættarnöfn eins og kemur fram í greinargerð með því lagafrumvarpi sem spurning mín snýr að í dag. Virðulegur forseti. Virðulegur forseti. Það er vitaskuld fleira sem kemur inn í þetta mál en sú aðgerð að gera íslenska ríkisborgara að sýnisgripum og eins konar þjóðminjasafni fyrir alþýðlega mannanafnahefð evrópskra miðalda, með þeirri skyldu að fólk þurfi að kenna sig við annað hvort foreldra sinna eða bæði. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að fólk kæri sig ekki um það; ofbeldi, ósætti eða annað sem veldur því að fólk vill skilja sig frá þeirri fortíð en hefur ekki kost á að gera það samkvæmt núverandi lögum. Hæstv. fyrrverandi dómsmálaráðherra, Ólöf Nordal heitin, hóf þá vinnu að endurskoða þessi mál á þeim tíma sem hún gegndi embætti og afrakstur þeirrar vinnu sem var löng og vönduð leit dagsins ljós undir forystu fyrrverandi hæstv. dómsmálaráðherra, Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur, árið 2020 en náði ekki að skila sér út úr allsherjar- og menntamálanefnd vorið 2021. Því miður urðu ráðherraskipti það ár sem virðast hafa orðið til þess að málið var ekki endurflutt en því spyr ég, í ljósi þeirrar vönduðu vinnu sem unnin hefur verið í þessu máli: (Forseti

Lögin hafa sætt töluverðri gagnrýni en hún snýr helst að áskilnaði um að nöfn megi ekki brjóta í bága við íslenskt málkerfi, að þau feli í sér of strangar reglur og matskennd viðmið um val á nöfnum sem hefur orðið til þess að mörgum nöfnum hefur verið hafnað af mannanafnanefnd og að landsmenn njóti ekki jafnræðis þegar kemur að upptöku ættarnafna. Heimildir til nafnbreytinga hafa þótt sæta of miklum takmörkunum, m.a. að einungis sé heimilt að breyta nafni sínu einu sinni nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi. Þau skilyrði að eiginnöfn skuli geta tekið íslenska eignarfallsendingu eða hafa unnið sér hefð í íslensku máli hafa sömuleiðis verið gagnrýnd. Þar sem samsetning þjóðfélagsins hefur tekið miklum breytingum á þeim árum sem liðin eru frá setningu gildandi laga um mannanöfn má e.t.v. segja að lögin hafi að nokkru leyti runnið sitt skeið á enda og það hefur þótt kominn tími á heildarendurskoðun löggjafarinnar. Slík endurskoðun fór fram á árunum 2019–2020. Á grundvelli þeirrar endurskoðunar var samið frumvarp til laga um mannanöfn í dómsmálaráðuneytinu sem var lagt fram á 151. löggjafarþingi. Með frumvarpinu var gert ráð fyrir því að sett yrðu ný lög um mannanöfn

Markmiðið með frumvarpinu var einkum að einfalda reglur um mannanöfn og afnema þær takmarkanir sem eru í dag á skráningu nafna, bæði eiginnafna og kenninafna, og auka heimildir til nafnbreytinga. Með því er reynt að tryggja sem best rétt fólks til að ráða sjálft nöfnum sínum og barna sinna. Er þannig leitast við að aðlaga lögin betur að ríkjandi viðhorfum og aðstæðum í þjóðfélaginu í dag. Einnig var markmið frumvarpsins að jafna rétt manna til notkunar nafna en sumir telja núgildandi lög fela í sér ákveðna mismunun á rétti til nafns, einkum þegar kemur að upptöku ættarnafna. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi haustið 2020 en var ekki afgreitt á þinginu.

Ráðherra telur tímabært að taka til skoðunar ákveðna þætti laganna en ekki hefur verið ákveðið hvort eða hvenær sú vinna geti farið fram. Það skal áréttað hér að ekki hefur farið fram frekari vinna við frumvarpið í ráðuneytinu að svo komnu máli frá því að það var lagt síðast fram á 151. löggjafarþingi.

Í ágætri greinargerð með umræddu frumvarpi segir, með leyfi forseta, „að lögin séu barn síns tíma og hafi að nokkru leyti runnið sitt skeið. Því sé tími kominn á heildarendurskoðun löggjafarinnar.“

Þetta er einstaklingsréttarmál. Þetta er mál sem svarar kalli tímans. Vil ég að lokum hvetja þingheim til að koma þessu máli í gegnum þingið og breyta þessum löngu úreltu mannanafnalögum sem gilt hafa á þessu landi allt of lengi.

Það þekkja það náttúrlega allir að ég tilheyri miklum frelsisflokki sem styður mjög rétt einstaklinga til að velja sér nafn. Ef það frelsi er ekki við lýði, hvað þá? talið við upphaf lífs, þegar nýju lífi er gefið nafn, að fólk fái ekki að ráða því

þekki persónulega til þess að foreldrar breyttu nafni barns síns og síðan vildi barnið breyta þessu nafni og það var ekki hægt því að foreldrarnir höfðu breytt nafninu frá því að það var fyrst gefið.

víkki út dagskrána og reyni að koma að þessum frelsismálum sem liggja svona þungt á Sjálfstæðisflokknum. Bara greiðum fyrir þeim.

Í lögum um útlendinga eru tilgreindar ýmsar tegundir dvalarleyfa, þar á meðal vegna vistráðningar utan úr heimi, betur þekkt sem au-pair. Slíkt dvalarleyfi er tímabundið og telur ekki upp í varanlega heimild til dvalar hér á landi. Samkvæmt lögunum er Útlendingastofnun skylt að fela sérstökum eftirlitsaðila að hafa eftirlit með vistráðningum, þar með talið að taka út aðstæður á heimili vistfjölskyldu, svo sem með óboðuðu eftirliti, með því að taka viðtöl við hinn vistráðna og vistfjölskyldu og sjá til þess að vistráðningarsamningur sé virtur í hvívetna. Vistráðningarsamningur er forsenda dvalarleyfis vegna vistráðningar. Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu er tilgangur ákvæðisins sá að koma í veg fyrir misnotkun á vistráðnum einstaklingum og gæta þess að þeim sé boðið upp á nægilega góða aðstöðu á heimili. Á milli hins vistráðna og vistfjölskyldu er eðli málsins samkvæmt ákveðinn aðstöðumunur, valdaójafnvægi, enda er hinn vistráðni yfirleitt ungur að árum, langt frá heimahögum sínum, er háður vistfjölskyldu sinni um búsetu og fæði auk þess sem slit á vistráðningarsamningi getur leitt til afturköllun dvalarleyfis. Eftirlit þetta er ekki nánar útfært í lögunum. Sú tilhögun að fela sérstökum eftirlitsaðila að sinna könnun á aðstæðum vistráðinna einstaklinga kom ný inn árið 2023 en áður var eftirlitið í höndum lögreglu sem þótti ekki gefast vel sökum mikilla anna á þeim bænum. En nú er það einstaklingurinn sem veitt hefur verið dvalarleyfi á grundvelli vistráðningarinnar sem á sitt undir því að samningurinn standi. Óljóst er í lögunum hverjar afleiðingar af brotum á samningnum, þ.e. broti á réttindum einstaklingsins, geti verið aðrar en afturköllun dvalarleyfisins sem bitnar augljóslega fyrst og fremst á hinum vistráðna einstaklingi en ekki hinni brotlegu fjölskyldu. Þótti mér því ærið tilefni til að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra: 1. Hvaða aðila eða aðilum hefur verið falið að sinna þessu eftirliti? 2. Hvernig er eftirlitinu háttað? Hvernig er það ákveðið hverjir skuli lúta eftirliti og hver ákveður það? Hversu margar ábendingar hafa Útlendingastofnun borist á síðustu fimm árum um hugsanleg brot á vistráðningarsamningi og hvernig hefur stofnunin brugðist við slíkum ábendingum? Síðast en ekki síst: Hverjar eru mögulegar afleiðingar þess að ekki sé bætt úr vanefndum eða öðrum annmörkum af hálfu vistfjölskyldu í kjölfar eftirlits?

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrirspyrjanda fyrir spurninguna. Í frumvarpi þáverandi dómsmálaráðherra um breytingu á lögum um útlendinga, er varða dvalarleyfi og varð að lögum

og vistfjölskyldu og sjá til þess að vistráðningarsamningur sé virtur í hvívetna, m.a. um hámarksvinnuframlag. Útlendingastofnun ber ábyrgð á að

„Í frumvarpinu er mælt fyrir um heimild Útlendingastofnunar til að fela sérstökum eftirlitsaðila að hafa eftirlit með vistráðningum. Áréttað er að þessi heimild breytir ekki fyrirkomulagi gildandi laga um að lögregla skuli að beiðni Útlendingastofnunar fari á heimili hins vistráðna og kanna aðstæður hans. Umrædd breyting veitir eingöngu lagaheimild til handa Útlendingastofnun enda felst í því ekki skylda um að bæta eftirlit með vistráðningum. Verði slíkt eftirlit að veruleika þyrfti eðli málsins samkvæmt að kostnaðarmeta það og vinna í tengslum við gerð fjárlaga.“ Í meðförum frumvarpsins hjá allsherjar- og menntamálanefnd var ákvæðinu breytt á þann veg að Útlendingastofnun væri skylt en ekki einungis heimilt að fela sérstökum eftirlitsaðila að hafa eftirlit með vistráðningum. Var breytingin útskýrð í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar með eftirfarandi rökum: eftirfarandi rökum: „Nefndin telur mikilvægt að Útlendingastofnun verði skylt að fela sérstökum eftirlitsaðila að hafa eftirlit með vistráðningum í stað þess að vera það heimilt eins og lagt er til í frumvarpinu. Þá telur nefndin einnig mikilvægt að samhliða eftirlitinu verði hugað að fræðslu fyrir vistfjölskyldur og vistráðna um réttindi og skyldur. Nefndin telur einnig nauðsynlegt að ráðuneytið hugi að því hvort útfæra þurfi frekari heimild til gjaldtöku

Frá því að lög nr. 56/2023 voru samþykkt hefur ráðuneytið því unnið að því að útfæra hvernig fjármagna skuli eftirlitið, svo sem hvort umsóknargjald fyrir dvalarleyfi vegna vistráðningar muni standa að hluta eða öllu leyti undir eftirlitinu. Eigi umsóknargjaldið að standa að öllu leyti undir eftirlitinu er ljóst að hækka þarf það gjald umtalsvert en það er í dag 16.000 kr. Slíkt krefst annars vegar greiningar á umfangi og kostnaði að undangengnum samningaviðræðum við mögulega eftirlitsaðila og hins vegar breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991, sem sem er á forræði fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Þá þarf að meta hvort slík þjónusta sé útboðsskyld. Vinna er hafin innan dómsmálaráðuneytisins varðandi heildargjaldtökubreytingar vegna umsókna um dvalarleyfi og er m.a. til skoðunar hvort skynsamlegt sé að breyta gjöldunum í þjónustugjöld í stað tilgreinds gjalds í lögum um aukatekjur ríkissjóðs sem er skattur og fer ekki beint í rekstur leyfasviðs Útlendingastofnunar. Þangað til þeirri vinnu lýkur er framkvæmd sérstaks eftirlits með vistráðningum ekki fjármagnað og því verður ekki ráðist í slíkt á þessari stundu. Í því samhengi bendir ráðuneytið á að Útlendingastofnun hefur ekki fjárhagslegt bolmagn til að standa undir þeim kostnaði sem mun hljótast af eftirlitinu heldur verður að koma til sérstakt gjald til að fjármagna eftirlitið. Ráðherra telur vert að nefna að þrátt fyrir stöðuna þá hefur ráðherra fullan hug á að leysa farsællega úr þessu máli og er með það til skoðunar í ráðuneytinu.

forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið sem sannarlega eru þó mikil vonbrigði þar sem, ef ég skil hæstv. ráðherra rétt, þá er ekkert eftirlit í samræmi við lögin.

Þrátt fyrir þetta þá hefði ég gjarnan viljað fá svör við spurningum 3 og 4 sem ég lagði fyrir hæstv. ráðherra sem eru óháðar því hvort eftirlitið sé fjármagnað eða ekki, sem það virðist ekki vera. vera. 3. Hversu margar ábendingar hafa Útlendingastofnun borist á síðustu fimm árum um hugsanleg brot á vistráðningarsamningi og hvernig hefur stofnunin brugðist við slíkum ábendingum? Hverjar eru mögulegar afleiðingar þess að ekki sé bætt úr vanefndum eða öðrum annmörkum af hálfu vistfjölskyldu í kjölfar eftirlits? Þessum spurningum er ósvarað og ég leyfi mér að ítreka þær hér og vonast til þess að hæstv. ráðherra hafi svör við þeim.

Ráðherra gafst ekki tími til að svara öllum spurningunum í fyrra svari og hyggst ráðherra svara þeim nú.

Að mati sérfræðinga stofnunarinnar berast slíkar ábendingar u.þ.b. annan hvern mánuð. Ef grunur er um mansal sendir Útlendingastofnun tilkynningu á lögregluna og óskar eftir að hún skoði málið nánar, t.d. með óboðaðri heimsókn á heimili. Í þeim tilfellum þegar hinn vistráðni hefur sjálfur samband við Útlendingastofnun er honum bent á úrræði líkt og Bjarkarhlíð ásamt því að málið er tilkynnt til lögreglu. Ef ábendingin snýr eingöngu að aðbúnaði hins vistráðna hefur Útlendingastofnun sent beiðni á lögreglu um að skoða þær aðstæður. Samkvæmt upplýsingum frá stofnuninni koma slíkar ábendingar þó oft eftir að hinn vistráðni hefur skipt um vistfjölskyldu eða þegar hann er farinn af landi brott.

Ráðherra verður að upplýsa um það að slíkt hefur ekki verið útfært á þessari stundu, samanber svar við fyrri spurningum.

og þjónuðu sjö sveitarfélögum. Svæði embættisins í dag þjónar um 250.000 íbúum landsins og eins og gildir um allar höfuðborgir og höfuðborgarsvæði eru verkefnin mörg fjölbreytt og sum hver mjög þung. sinnir umferðareftirliti og til höfuðborgarinnar koma næstum allir ferðamenn sem sækja landið heim með tilheyrandi álagi. Miðborginni fylgir næturlíf og þegar líða tekur á nóttina fylgir því erill, því fylgja útköll og ofbeldi. Það eru breytur eins og þær að hér eru öll sendiráð landsins staðsett en síðast en ekki síst hefur þýðingu að á höfuðborgarsvæðinu hefur frá því að nýtt lögregluembætti var stofnað árið 2007 orðið gríðarleg fólksfjölgun á svæðinu. Þessum aukna fólksfjölda hefur hins vegar ekki verið fylgt eftir með því að efla löggæsluna til samræmis, þvert á móti. Árið 2023 hafði lögreglumönnum embættisins fækkað frá því sem var þegar til embættisins var stofnað og voru orðnir 297 talsins. Höfuðborgarbúum eða íbúum á höfuðborgarsvæðinu hafði fjölgað um 25% en lögreglumönnum hafði á sama tíma fækkað um 13. Það er ótrúlegt til þess að hugsa að svo mikil fækkun hafi orðið í lögreglunni á þessu langsamlega fjölmennasta svæði landsins þangað sem um 75–80% allra hegningarlagabrota koma til meðferðar. Þetta hefur líka gerst á sama tíma og rannsóknir sakamála eru stærri og flóknari en áður var og skipulögð glæpastarfsemi er orðinn veruleiki. Það er eðli málsins samkvæmt á höfuðborgarsvæðinu, hér eins og annars staðar, að alvarlegustu brotin eru fleiri á þessu svæði. Árið 2022 voru lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu 1,2 á hverja 1.000 íbúa, einn á hverja 1.000. Til að hlutfallið verði svipað og hjá þeim embættum sem eru með næstlægsta hlutfallið á landinu þyrfti að fjölga lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu um í kringum 200. Það er staðreynd að í öðrum löndum er hlutfall lögreglumanna hærra í höfuðborgum en landsbyggð en því er ekki til að dreifa hér. Þetta er sagt með þeirri vitneskju að staðan á landsvísu er heldur ekki góð. Landsbyggðin á Íslandi er sannarlega ekki ofalin í þessu sambandi. Umdæmi lögreglunnar eru víða um land stór og víðfeðm og þar þarf að gera betur. Árið 2020 var fjöldi lögreglumanna á hverja 100.000 íbúa næstlægstur á Íslandi í samanburði við 32 önnur Evrópuríki. Við stöndum ekki vel í alþjóðlegum samanburði.

Einnig kom fram að heildarfjöldi starfandi lögreglumanna hafi verið 20,4 á hverja 10.000 íbúa árið 2013 og 20,2 á hverja 10.000 íbúa árið 2023. Hvað varðar ferðamenn kom fram að heildarfjöldi lögreglumanna á hverja 10.000 ferðamenn á árinu 2013 hafi verið 8,1 en 4,6 árið 2023. Með vísan til þessa liggur því fyrir að fjöldi lögreglumanna er ívið lægri en hann var fyrir áratug síðan. Með gríðarlegri fjölgun ferðamanna gefur augaleið að þegar talinn er heildarfjöldi lögreglumanna á hverja 10.000 ferðamenn hefur lögreglumönnum hlutfallslega fækkað. Ef miðað er við mat ríkislögreglustjóra sem fram kom í skýrslu innanríkisráðherra um störf nefndar um grundvallarskilgreiningar löggæslu og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland þurfa lögreglumenn að lágmarki að vera 860 talsins. Þegar það viðmið var sett fram árið 2013 var hin mikla fjölgun ferðamanna til landsins ekki orðin að veruleika. Það má segja að þróun löggæslumála hafi ekki verið í takt við almenna þróun í íslensku samfélagi undanfarin ár þar sem landsmönnum hefur fjölgað hratt og ferðamenn eru margfalt fleiri en áður. Þessari fjölgun hafa fylgt margvísleg verkefni lögreglu og aukið álag um land allt. Eins og fram kemur áður liggur fyrir að fjöldi lögreglumanna hefur ekki haldið í við þessa þróun hlutfall ófaglærðra lögreglumanna hefur farið hækkandi, sér í lagi á landsbyggðinni og viðbragðstíma lögreglu er ábótavant víða um landsbyggðina. Samhliða þessari þróun höfum við orðið vör við aukinn vopnaburð og alvarlegri afbrot en áður auk þess sem skipulögð brotastarfsemi hefur aukist hér á landi. Undanfarin ár hafa ítrekað heyrst varnaðarorð frá lögregluyfirvöldum vegna þessarar þróunar. Að öllu framangreindu virtu telur ráðherra að fjöldi starfandi lögreglumanna hér á landi haldist ekki í hendur við aukinn fjölda verkefna, mikla þjónustu vegna mikillar fjölgunar ferðamanna og þyngri sakamálarannsókna. Einnig var ráðherra spurður hvort ráðherra hyggist beita sér fyrir því að fjölga lögreglumönnum á Íslandi. Á vormánuðum síðastliðins árs setti dómsmálaráðuneytið, ríkislögreglustjóri og lögreglustjórar landsins ásamt héraðssaksóknara af stað stóreflingu í almennri löggæslu, bættan málshraða kynferðisbrota, aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og eflingu lögreglunáms hér á landi. Til að bregðast við þeirri stöðu sem upp var komin hér á landi var ákveðið að kynna fjórþætt aðgerðaplan í löggæslumálum. Áætlunin gekk út á að efla almenna löggæslu og einnig almenna menntun lögreglumanna. Kynnt var ný aðgerðaáætlun gegn kynferðisbrotum og aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi voru stórefldar. Með þessari vinnu hefur tekist að efla löggæslu á Íslandi og skapa sterkan grundvöll fyrir skilvirkar aðgerðir. Margt hefur gerst á síðasta ári og ráðherra mun áfram beita sér í þessum málaflokki. Á síðasta ári var stöðugildum hjá lögreglu fjölgað umtalsvert. Ráðningar hjá embættum lögreglu standa enn yfir og ganga samkvæmt áætlun. Markmið fjölgunar var að mæta veikleikum og efla löggæslu um allt land. Á höfuðborgarsvæðinu var lögreglumönnum á vakt fjölgað og á landsbyggðinni var viðbragðsgeta styrkt. Þá var einnig lögð sérstök áhersla á að efla almannavarnir og samfélagslöggæslu. Bætt var við stöðugildum lögreglumanna, sérfræðinga og landamæravarða auk stöðugilda sem er sérstaklega ætlað að takast á við skipulagða brotastarfsemi.

Það hefur ekki orðið raunin. Samfellt frá árinu 2013 hefur Sjálfstæðisflokkurinn stýrt þessu ráðuneyti. Við horfum ítrekað upp á fækkun lögreglumanna, ekki síst hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hún var mjög áhrifarík heimsókn okkar þingmanna Viðreisnar til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem okkur var sýnt að það vantar lögreglufólk hér á þessu svæði og því hefur farið hlutfallslega fækkandi. Löggæsla er frumskylda hins opinbera. Hlutverk lögreglu er að halda uppi allsherjarreglu, stemma stigu við afbrotum og greiða götu borgaranna. Skilaboð okkar í Viðreisn eru alveg skýr: Það þarf að efla löggæsluna því löggæslan er mjög mikilvægur

og hefur ekki þjálfun og þann fjölda sem þarf. Þau eru illa búin undir þær aðstæður sem þau eru sett í, undirmönnuð. Mig langar til þess að spyrja hæstv. ráðherra, ef hún hefur tök á að svara því, hvort gerður hafi verið samanburður á kostnaði við vopnun lögreglunnar til samanburðar við kostnaðinn við það að fjölga í lögregluliði til samræmis við það sem talið er nauðsynlegt. Í þessu sambandi má vekja athygli á því að vegna leiðtogafundar sem haldinn var hér á síðasta ári, sem kostaði um 2 milljarða í heild, fóru hundruð milljóna

á síðasta ári kom í ljós að það hefur stórlega breyst hversu mikið er af menntuðum lögreglumönnum við störf. Það skiptir miklu máli að við séum með menntað fólk að störfum. Að auki langar mig að nefna sérstaklega að það þarf hreinlega að gera byltingu í því hversu margir eru að hjálpa til við rannsóknir á stafrænum glæpum. Þetta er flöskuháls sem er að stoppa ekki bara kynferðisbrota heldur nær allra alvarlegra brota vegna þess að nær öll brot í dag hafa einhverja stafræna hlið og það þarf virkilega að auka við þann mannskap sem er þar.

talaði talsvert um að mikið hefði verið brugðist við. Staðreyndin er hins vegar sú að þessi þróun er búin að vera hangandi yfir okkur ansi lengi. Þetta þýðir að öryggi lögreglumanna á vettvangi, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu, er minna en það á að vera og þetta þýðir auðvitað líka að öryggi borgaranna er minna heldur en það á að vera. Það er síðan áhugavert undir sama málefnahatti þessa ráðuneytis eru útlendingamálin og þar hafa flokksmenn Sjálfstæðisflokksins talaði um að ríki stjórnleysi. Mér finnst að hæstv. ráðherra megi alveg bregðast við því að þegar flokkur hefur verið með tiltekið ráðuneyti svona lengi en ástandið í málaflokknum er eiginlega alveg hið sama hvar sem við berum niður, við getum bætt fangelsismálunum hér við, og er í þeim ólestri sem verið er að lýsa,

Virðulegi forseti. Hæstv. ráðherra svaraði spurningu minni um það hvort hún telji fjölda lögreglumanna haldast í hendur við þau verkefni sem á lögreglunni hvíla og hún er afdráttarlaus í svörum um að svo sé ekki. Hæstv. ráðherra veit líka að þannig hefur staðan verið til lengri tíma. Þegar við horfum á markmiðin með setningu þessa nýja embættis árið 2007 þá sjáum við að lögreglumönnum hefur frá þeim tímapunkti og til dagsins í dag fækkað um meira en 40. Það er 13% fækkun lögreglumanna á sama tíma og höfuðborgarsvæðið allt

En það hljómar þannig að það séu þá aukin verkefni fyrir það starfsfólk sem þegar starfar hjá embættunum því tölulegur veruleiki málsins blasir við, um mannfjölda og að allt umhverfi afbrota er snarlega að breytast. Höfuðborgin stendur eins og hún stendur í samanburði við landsbyggð og Ísland stendur eins og það stendur í alþjóðlegum samanburði. Þetta er ekki ný saga. Þetta er staða lögreglunnar til margra ára.

Þegar staðan er sú að það vantar 200 lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu til að ná hlutfallinu þar sem það er næstlægst á landsbyggðinni þá þarf að gera betur. Mun það birtast í fjármögnun eða verða þetta orð um aukin verkefni þeirra lögreglumanna sem þegar eru starfandi? Þetta skiptir máli fyrir öryggi landsmanna, öryggi íbúa á höfuðborgarsvæðinu en ekki síður og jöfnum höndum öryggi lögreglumanna sjálfra.

Ég þakka þeim öllum sem hafa beint spurningum til ráðherra hér og nú. Ég vil ítreka það að á síðasta ári veitti dómsmálaráðherra aukna fjármuni

hverju en áður voru þeir á bilinu 40–45. Þessi tímabundna tvöföldun í námi lögreglumanna er ein mikilvægasta aðgerð sem við höfum farið í. Hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir kallar eftir svari varðandi rafvopn og kostnað vegna rafvopna versus að fjölga í lögreglunni. Ég hef þann kostnað ekki á reiðum höndum en kaup á rafvopnum er einskiptisaðgerð. Ég ætla að minna á það að lögreglan hefur í mörg ár kallað eftir því að fá fleiri verkfæri til valdbeitingar í sínum störfum.

Fangelsin hafa sætt niðurskurði samfellt í 21 ár og við sjáum ekki fram á að nýtt fangelsi rísi fyrr en í fyrsta lagi eftir fimm ár. Þess vegna spyr maður sig hvort sú ákvörðun að leggja niður fangelsið á Akureyri hafi í rauninni verið skynsamleg. Fangelsið var til fyrirmyndar og starfsfólk hafði á sér sérstaklega gott orð og þetta hefur formaður félags fanga margítrekað. Þótt ákvörðunin hafi fyrst og fremst verið rekstrarlegs eðlis þá dreg ég í efa

Lokunin var líka mjög neikvæð með tilliti til mannúðarsjónarmiða. Fangar geta nú ekki afplánað nærri heimabyggð og börn og makar eiga erfitt með að heimsækja ástvin sem afplánar. Þá hefur lokunin leitt til brota á mannúðarreglum. Við skulum taka eitt raunverulegt dæmi. Einstaklingur er handtekinn á Akureyri og síminn tekinn af honum í rannsóknarskyni. Hann er í höndum lögreglu of lengi samkvæmt mannréttindareglum þar sem engir fangaverðir eru á Akureyri eftir að fangelsinu var lokað. Hann er loks fluttur suður með ærinni fyrirhöfn og tilkostnaði og settur í gæsluvarðhald á Hólmsheiði. Rannsókn leiðir í ljós, örfáum klukkustundum síðar, að ekki er tilefni til að halda honum lengur og honum er hleypt út fyrir fangelsishliðið. Þar stendur hann símalaus og er sjálfum gert að koma sér aftur heim. Hann þarf að borga fyrir leigubíl á flugvöllinn og kaupa flugferð norður í land en algengt verð er um 35.000 kr. Spurningin er hvað ráðherra finnst um þetta.

Því verða tvö stór fangelsi í landinu mjög nálægt hvort öðru. Það verður ekkert fangelsi á landsbyggðinni. Þótt eflaust sé hægt að sýna fram á rekstrarlegt hagræði í því að reka einungis tvö stór fangelsi á stórhöfuðborgarsvæðinu eru raunverulegir útreikningar miklu flóknari en svo að hægt sé að taka þá úr hinu stærra samhengi sem er að hinn raunverulegi hagnaður samfélagsins veltur á því að fangar komi út í samfélagið aftur sem betri og löghlýðnari þjóðfélagsþegnar. Ég held einfaldlega að dæmin sanni að lítil og manneskjuleg úrræði

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. fyrirspyrjanda fyrir spurninguna. Telur ráðherra að lokun fangelsisins á Akureyri árið 2020 hafi verið farsæl ákvörðun? Fangelsið á Akureyri var minnsta rekstrareining Fangelsismálastofnunar og voru vistaðir um átta til tíu fangar þar að jafnaði.

Í dómsmálaráðuneytinu er nú unnið að stefnumótun hvað varðar fullnustukerfið í heild sinni þar sem stendur til að fara yfir húsnæðismál fangelsanna og greina stöðuna, m.a. hvað varðar húsnæði og aðbúnað fanga. Fangelsi eru mjög sértæk úrræði, sérstaklega lokuð fangelsi, og krefjast slík úrræði aðkomu margra sérfræðinga á ýmsum sviðum, svo sem geðlækna, menntamálayfirvalda, barnaverndaryfirvalda, dómstóla og lögmanna. Þessi þjónusta er að miklu leyti til staðsett á höfuðborgarsvæðinu og er meðal þess sem þarf að taka tillit til þegar ákvörðun er tekin um hvar fangelsi eigi að vera staðsett. Eins og fyrr segir verður farið heildstætt yfir húsnæðismál fangelsanna í vetur en almennt þykir ekki hagkvæmt út frá rekstrarlegum forsendum að reka litlar einingar. Einnig hefur reyndin verið sú að auðveldara er að halda uppi betri þjónustu við fanga í stærri einingum en eins og fyrr segir er öll sérþjónusta sem föngum er mikilvæg að miklu leyti á höfuðborgarsvæðinu.

og hvort tíðni heimsókna fyrrgreindra barna hafi verið skoðuð og gerður samanburður við tíðni heimsókna barna sem búsett eru á Suðurlandi eða suðvesturhorni landsins. Um 10–25% allra fanga óska að jafnaði eftir því að fá börn sín í heimsóknir. Þegar börn eða aðrir heimsóknargestir koma um langan veg reyna fangelsin að taka tillit til þess og leyfa tíðari heimsóknir auk þess sem reynt er að hafa heimsóknir lengri. Þá má einnig geta þess að á Hólmsheiði er fjölskylduíbúð þegar fangar og fjölskyldur þeirra þurfa lengri tíma í heimsóknum sínum.

fram og taka undir orð hv. þingmanns að starfsfólk í fangelsinu á Akureyri hafði mjög gott orð á sér og var vel látið af þeirri starfsemi. Hins vegar hefur ekki verið tekin nein ákvörðun um það að opna aftur fangelsi norðan heiða eða einhvers staðar annars staðar úti á landsbyggðinni.

Ég verð að taka undir með hv. fyrirspyrjanda, mér finnst þetta ekki boðlegt eða gott ástand. Ég óska eftir því að ráðherra taki saman þessar tölur sem hér er um spurt, bæði í spurningu 4, um kostnað ríkissjóðs af því að flytja gæsluvarðhaldsfanga, hann hlýtur að liggja fyrir, það getur bara ekki annað verið, og eins að taka saman tölur yfir það hvað hefur breyst varðandi heimsóknir barna og fjölskyldna fanga sem eru búsettir í öðrum landshlutum og hafa sumir setið inni lengi. Ég hef átt samtöl við fanga sem hafa setið inni á Akureyri og síðan hér fyrir sunnan og það er ólíku saman að jafna. Við höfum sérfræðinga norðan heiða sem ég tel að í öllum tilfellum, flestöllum a.m.k., ættu að geta sinnt því starfi sem þarf að sinna. Sannarlega eru litlar einingar þyngri í rekstri. Það eru hjúkrunarheimili líka úti um alla landsbyggðina sem eru erfiðar í rekstri sökum þess að þær eru litlar en það hefur orðið samfélagsleg sátt um að halda þeim úti.

að skoða hvað er til staðar á höfuðborgarsvæðinu þá endum við með því að allt verður hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er ekki bara spurning um krónur og aura. Þetta er spurning um mannúð líka, fyrir utan að það verður að skoða kostnaðinn í stærra samhengi. Hvað kostar það að betra ekki fanga og senda hann út í samfélagið án þess að hann hafi nokkra möguleika á því að takast á við tilveruna sem löghlýðinn borgari? Það er ekki nóg að það felist umtalsverður kostnaður í því að ferðast langar leiðir fyrir ástvini til að heimsækja fanga sem er staddur hér í Reykjavík, jafnvel þó að það sé húsnæði í boði.

Eins og fram kom hér í fyrra svari mínu þá hefur ekki staðið til að opna fangelsi eða úrræði fyrir norðan. Aftur á móti hefur ráðherra velt því upp að koma upp gæsluvarðhaldi nær alþjóðaflugvellinum

sem í boði er í landinu þá myndi allt dragast hér að höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að biðja hv. þingmann að minnast þess að ég er mjög hlynnt eflingu alls á landsbyggðinni, sömuleiðis þjónustu sem þessarar. En eins og ráðherra sagði í fyrra svari sínu er rekstur fangelsa mjög sérhæfð þjónusta og endurhæfing fanga er mjög sérhæfð.

þar eru öll fangelsismálin undir og ég vænti mikils af þeirri vinnu til hagsbóta í þessum málaflokki.

Í reglugerð um hættumat vegna ofanflóða og flokkun á nýtingu hættusvæða kveður á um að þegar fyrir liggur staðfest hættumat og viðkomandi hættumatsnefnd hefur lokið störfum en forsendur hafa breyst, svo sem vegna nýrrar þekkingar, breyttra staðhátta, tilkomu varna, skal Veðurstofa Íslands vinna endurskoðað hættumat. Okkur Okkur Íslendingum hefur verið skilað hratt í gegnum reynsluskóla náttúruhamfara á síðustu 30 árum. Eftir snjóflóðin 1995 var hraðað hættumati á ofanflóðum og varnargarðar reistir víða um land. Þeir hafa sannarlega sannað gildi sitt en líka höfum við dæmi um að þeir hafi ekki skilað fullnægjandi öryggi. Hlutverk ofanflóðasjóðs er að vernda byggð og flokkun og nýtingu hættusvæða. Lög og reglugerðir um málið eru skýr og í reglugerðinni um hættumat vegna ofanflóða og flokkun er þetta m.a. sem ég taldi hér upp í fyrstu; að endurskoða skal uppdrætti og rýmingaráætlun er reist eru varnarmannvirki gegn ofanflóðum. Þótt landslagið breytist ekki þá eru aðrar aðstæður sem breytast, loftslagsbreytingar og samfélagslegar aðstæður sem breytast, tækniframfarir verða og einnig þekkjum við

Það hefur komið í ljós að ekki skapa allir varnargarðar fullnægjandi vörn fyrir byggð og það vekur falskt öryggi auk þess sem það skapar lægra fasteignaverð húseigna vegna ófullnægjandi hættumats. Búsetuöryggi er mikilvægt íbúum. Að búa við óöryggi getur aukið á kvíða og vanlíðan auk þess sem kortleggja þarf atvinnusvæði líka þar sem fólk dvelur yfir daginn. Sveitarfélögum er bannað með lögum að skipuleggja byggð undir varnarmannvirkjum sem ætlað er að verja viðkomandi svæði þrátt fyrir að möguleiki sé að hættumörk séu undir þeim stöðlum sem miðað er við. Þar sem víða er takmarkað framboð af góðum byggingarlóðum getur dráttur á endurmati komið í veg fyrir að byggt sé á mögulegum lóðum innan byggðar sem getur leitt til enn meiri kostnaðar fyrir sveitarfélögin við að útbúa nýjar lóðir í stað þess að geta nýtt betur þá innviði sem eru til staðar undir þegar þegar byggðum snjóflóðavörnum. Virðulegi forseti. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hvað líður vinnu við endurskoðun hættumats vegna ofanflóða, á þeim svæðum þar sem þegar hafa verið reist varanleg varnarvirki,

Í kjölfar snjóflóðanna árið 2020 á Flateyri var farið í endurskoðun á rýmingarsvæðum og viðmiðum um rýmingar á Flateyri og einnig almennt undir varnargörðum. Hafist var handa við að koma upp reiknilíkani sem kallað er OpenFOAM til að herma snjóflóð sem falla á varnargarða. Þar er um að ræða nýja nálgun í líkanreikningum snjóflóða sem eldri reiknilíkön ráða ekki við. Þessi innleiðing er mjög langt komin og er búið að gera líkanreikninga fyrir flesta staði þar sem eru varnargarðar. Niðurstöður þessarar vinnu eru nauðsynlegar fyrir endurskoðun hættumats þar sem reist hafa verið varnarvirki og hefur áherslan undanfarin misseri verið á staði þar sem leiðigarðar eru.

eru liggi fyrir á næsta ári og jafnframt að vinna við svæði þar sem þvergarðar hafa verið reistir geti hafist eins og fyrr greinir. Varðandi skipulagningu nýrra íbúðalóða á svæðum sem varin eru af snjóflóðavarnargörðum er rétt að minna á þrátt fyrir að varnir séu hannaðar og reistar með það í huga að öryggi fólks neðan þeirra sé ásættanlegt ber sveitarstjórn að leitast við að stýra skipulagsgerð og þróun byggða með tilliti til ofanflóðahættu.

sem við vitum núna þá hefðum við skipulagt byggð með öðrum hætti í landinu. En þess vegna skiptir miklu máli, og ég vil nota tækifærið hér til að ítreka það sem ég legg áherslu á, að sveitarfélög, sem eru með skipulagsvaldið, horfi alltaf til þessara þátta,

Það er rétt að geta þess að þrátt fyrir að endurskoðun hættumats liggi ekki fyrir þá geta sveitarstjórnir sent inn fyrirspurn til Veðurstofunnar varðandi skipulagsmál

þessa alvarlegu hluti sem við erum að upplifa núna að við verðum að huga að því alls staðar að skipuleggja byggð og önnur mannvirki þannig að sem allra minnstu líkur séu á því að þau verði fyrir

Frú forseti. Já, hættumat er svo sannarlega í huga okkar í dag. Við höfum talað hér fyrr í dag um hættumat vegna eldgosa og jarðhræringa og nú erum við að tala um hættumat vegna ofanflóða. Við búum í landi þar sem náttúruöflin sýna okkur reglulega hver fer með völdin og við þurfum að leggja mikla vinnu í það að fara að meta hættur mun betur en við höfum verið að gera hingað til, ekki bara ofanflóð, ekki bara eldgos, heldur allar þær hættur sem felast í náttúrunni. Við þurfum að setja fjármagn í þetta vegna þess að ef við vitum ekki um hætturnar

Það var einmitt fundur um daginn á Flateyri þar sem var kynnt þessi viðbragðsáætlun samkvæmt nýju hættumati og þetta er bara svo gríðarlega mikilvægt.

Rafni Ólafssyni því að báðir þingmenn koma inn á hið augljósa, sem er samt ekki svo augljóst, að þetta er algjört forgangsmál. Þetta er þjóðaröryggismál og snertir svo sannarlega íbúa viðkomandi svæða en það snertir okkur öll því að það er ekkert okkar sem vill sjá fólk bera skaða af náttúruvá sem verður alltaf og við munum ekki breyta. Hér hefur komið fram í umræðunni að það skipti máli að þetta sé forgangsmál. Já, það er algjört lykilatriði að þetta sé í algjörum forgangi og það er verk að vinna.

Það liggur alveg fyrir og það er langur vegur frá því, en við vitum hins vegar ekki hvenær það verður. Það sem við vitum er að það skiptir máli að við mælum og vöktum svæði út af allri náttúruvá og þar getum við gert betur. Það hefur verið forgangsmál hjá mér að leggja kraft í það og þess vegna er gott að við erum komin með góðar skýrslur, og ég nefndi þessar þrjár skýrslur hérna áðan sem eru góður grunnur til ákvarðanatöku. Síðan vonast ég til þess að það verði góð samstaða milli okkar um að setja meiri fjármuni í þessa hluti því að hjá því verður ekki komist og það er hagur okkar allra, alveg sama hvar við búum á landinu. En ég ítreka að sveitarfélögin verða alltaf að líta til þessara þátta þegar þau skipuleggja.

Það hefur hreinlega orðið viðsnúningur í byggðaþróun, t.d. í Höfn í Hornafirði sem mig langar að ræða hér í dag. En sú þróun er í rauninni nýbyrjuð og ekki til lykta leidd, við erum í miðri á. Við þurfum að nýta þjóðgarðinn til góðs til að stýra henni í rétta átt þannig að þarna verði byggt upp öflugt samfélag til lengri tíma. Annað sem er svo skemmtilegt við þjóðgarðinn er hversu opið ákvarðanatökuferlið er. Svæðisráð hafa mikla aðkomu og í gegnum þau hafa heimamenn mikið um það að segja hvernig garðurinn þróast. Þess vegna kom það nokkuð flatt upp á fólk þegar í ágúst síðastliðnum fjármála- og efnahagsráðuneytið, ásamt umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, auglýsti eftir áhugasömum aðilum um uppbyggingu á rekstri innviða við Jökulsárlón. Augljóslega þarf að byggja þar upp. Þetta er landspilda sem kom frekar nýlega inn í þjóðgarðinn og var áður í einkaeign og þarna þarf mikið að gera til þess að hægt sé að taka á móti þeim gríðarlega fjölda ferðamanna sem farinn er að sækja lónið heim. En svo virðist sem þessi auglýsing hafi ekki verið unnin í samráði við við Sveitarfélagið Hornafjörð eða þjóðgarðinn sjálfan. Þess vegna langar mig að spyrja ráðherrann: Hver var aðdragandinn að þessari auglýsingu og hvaða samráð átti sér stað? Það sem mig langar ekki síður og kannski jafnvel enn þá frekar að heyra frá ráðherranum er hvernig verði séð til þess að við val á rekstraraðila,

Hér vil ég nefna að í lok september, rúmum mánuði eftir að auglýst var eftir áhugasömum aðilum, boðaði Ferðamálafélag Austur-Skaftafellssýslu til félagsfundar þar sem kannaður var áhugi á því að stofna fasteignafélag heimafólks til að sjá um þennan rekstur. Þar komu saman ótal ólíkir aðilar sem eru grasrótin í ferðaþjónustu á þessu svæði

hefur verið mín áhersla og verður mín áhersla.

þó það nú væri, friðlýst svæði eru nú yfirleitt úti um landið þannig að umfangið ætti helst að vera þar. vegna þess að hér var vísað í þá vinnu sem er í gangi hjá Deloitte, verið að vinna einhverjar sviðsmyndir og greiningar á stöðunni,

þyngra í endanlegri ákvörðun, hámörkun gróða fárra einstaklinga sem eiga stór fyrirtæki sem geta gert tilboð á öðrum forsendum en þeir heimamenn sem ég nefndi hér eða uppbygging sem styðji við þá jákvæðu samfélagsþróun sem er komin af stað. Við þekkjum það nú í þessum litlu sveitarfélögum víðs vegar um landið að það munar um hvern einasta einstakling sem bætist við í hóp vinnandi fólks, það munar um hverja einustu fjölskyldu sem flyst á svæðið til að sinna auknum umsvifum í ferðaþjónustu. Ég Ég leyfi mér að efast um það að eitt af stóru ferðaþjónustufyrirtækjunum sem gera út frá Reykjavík hefði jafn bein jákvæð áhrif á samfélagið á Höfn eins og ef um væri að ræða einingu rekna á samfélagslegum forsendum þeirra sem þar búa. Mig langar bara að heyra frá ráðherranum hvernig hann sjái fyrir sér

og hún mun ekkert breytast. Það liggur hins vegar alveg fyrir að við þurfum í okkar störfum að fara eftir lögum og reglum og líka alþjóðlegum skuldbindingum